Уважаеми народни представители, да благодарим на Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката, за днешното му участие в Парламентарния контрол. Преминаваме към въпроси

Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, преди близо Вашият отговор беше, че в края на зимата, когато започне пролетта, ще започнат ремонтните работи.

този път е в безобразно състояние. Това е най-меката дума, която може да се каже. Щях да помоля госпожа председателката, тъй като само след 10 дни има национални тържества по случай 134-та годишнина от Априлското въстание, да мине по този път.

Моята покана е към всички, които ще участват в тези тържества – да минат по този път и да видим какво ще се случи с колите. Защото по този път е просто невъзможно да се мине! Въпросът ми е: Какво се случва с този път? път? Доколкото разбрахме, само преди една седмица на заседание на Министерския съвет са отпуснати 110 млн. лв. за строеж на спортната зала. Значи за едно може да се отпуснат средства, а за най-необходими неща, които касаят ежедневието на хората, не може да се отпуснат. Тук говорим за сто пъти по-малко пари.

път 3 – 801 „Вакарел–Поибрене–Панагюрище” се стопанисва от Областно пътно управление – София. За изкърпване и възстановяване на пътната настилка по участъците, незасегнати от свлачищни процеси, защото, спомняте си, когато зададохте въпроса преди 4 месеца, ставаше въпрос и за свлачището. Това, с което се ангажирах, и това, което сме заложили в програмата на Областното пътно управление, е през месеците май и юни да има изпълнение на дейности по текущ ремонт и поддръжка в рамките на 2500 кв. м. дупки за сумата от 53 310 лв. с ДДС. Това е ресурсът, който ние сме одобрили с решение на Управителния съвет на Агенцията „Пътна инфраструктура” – 2500 кв.м дупки за 53 хил. По отношение на другия участък от пътя – „Вакарел–Белица–Поибрене–Панагюрище” (това е от границата на Областно пътно управление – София, до гр. Панагюрище), той е построен и въведен в експлоатация през 70-те години на ХХ век и се стопанисва от друго наше областно пътно управление – в Пазарджик. През 2008 г. там е проведена тръжна процедура за избор на изпълнител за инженеринг – „Рехабилитация на участъка до границата с Областно пътно управление – София”. Избран е изпълнител през 2008 г. Договор не е подписан поради липса на финансиране. В плановото задание за този месец това, което успяхме да направим, е да заложим изкърпване на нарушени участъци от пътя. Подготвени сме.

с ресурса, който имаме. Пътните експерти в агенцията са на мнение, че пътят Вакарел-Белица-Поибрене-Панагюрище се нуждае, разбира се, не от кърпене на дупки и частични ремонти, а от пълна рехабилитация. Повредите по пътя, както и свлачищните процеси не могат да се решат трайно с подобни спешни мероприятия, предвид факта, че оскъдните средства се насочват към пътища от висок клас и автомагистрали. Към момента не мога да се ангажирам с конкретни срокове за осигуряване на необходимото финансиране за цялостната рехабилитация на пътя.

които правите по магистралите, по лотовете, и начина на провеждането на конкурсите, имате моята лична адмирация. Аз смятам, че Вие сте един от министрите, които заслужават сериозно уважение за начина, по който започна да се работи, защото знаем какво беше преди Вас в това министерство. Затова имате моята подкрепа.

Така и при вас. Взирайки се в големите проекти, в магистралите, в тези неща, които наистина ще променят облика на България, вие трябва да се заемете с неотложните неща. Използвам тази дума „неотложни”, защото не е въпросът

Там се е състояло Великото Народно събрание, там са започнали освободителните борби на България. Заповядайте, минете по този път и сам ще се убедите за какво става въпрос. Има събрани 2000 подписа, които са при Вас. Събрани са само за

Аз искам само да допълня информацията, която Ви дадох, за да съм по-конкретен, въпреки че казах и срокове. В Областното пътно управление – Пазарджик, 1000 кв. м са фрезовани, подготвени, така че е въпрос на дни да се асфалтират.

Обикалям из цялата страна, господин Михайлов. Вярвайте ми, вчера съм пътувал до Варна – минах по черния път на връщане. Спрях на една дупка във Варна, където на магистрала „Хемус”, на един мост се виждаше армировката. Можете да си представите какви количества вода се изливат в самата конструкция на моста. До дупката имаше четири паднали джанти, паднала броня на кола. На 200 м от дупката имаше кола, която беше спукала гума. Мъката е много голяма – аз не я крия. Не крия проблемите в пътния сектор на държавата и не крия факта, че той е неглижиран 20 години. Не крием всички ние факта, че най-голямата дупка на България, която струва две магистрали, е АЕЦ „Белене”. Оттук нататък обаче ресурсът е ограничен. В рамките на този ограничен ресурс ние сме честни и коректни към вас, към всички депутати, както и към всички български граждани казваме какво можем и какво не можем да направим. Дай Боже, за следващите години да разполагаме с по-голям ресурс. Тази година ресурсът ни е четири пъти по-малък от ресурса на предишното правителство, на туй отгоре с включени много допълнителни дейности, които ние трябва да извършим. А дупките са по-големи, отколкото всички предишни години поради елементарния факт, че пък миналата година не успяхме да понапълним дупки във втората половина на годината, тъй като трябваше един много розов бюджет да го сведем до един несриващ държавата бюджет. Тоест ние всичките ударихме здраво спирачката, по отношение включително и на пълненето на дупките. Тази година приоритизираме заедно с областите, областните пътни управления лимитирания ресурс и се надяваме от догодина да имаме повече. Благодаря ви. Преминаваме към въпрос от народния представител Павел Димитров Шопов относно състоянието на пътя с. Загоре, Старозагорско–Раднево–Ямбол–Средец–Бургас. Имате думата. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, този въпрос може да се зададе по много начини, но аз ще го задам от гледна точка на моя личен опит. Няколко години през летните сезони, в най-усилното време на трафик към морето и обратно, колоните се гърчат със средна скорост 10, 20 или 30 км в час и час и от Карнобат до магистралата в Стара Загора се стига за 4-5 часа – това е редовна картина. Аз пътувам по този път, пътуваме много малко хора, които дори заговорнически си махаме. Пътуваме по този път със скорост, която, общо взето, е малко по-ниска от тази, която може да се развие по главния път, но все пак многократно по-висока - като време на придвижване

Единственият начин през тези два летни сезона е да се използва пълноценно този път, за да се облекчи в някаква степен трафикът. Не казвам, че проблемът ще се реши изцяло. Моят въпрос е: в какво състояние в какво състояние е пътят в момента, като аз сам мога да отговоря? Има известни проблеми в няколко кратки отсечки. Това е едно. Другият въпрос е за това, че няма указателни табели. Тръгвайки по този маршрут, след магистралата от с. Загоре се сочат село след село, най-много – гр. Особен проблем е преминаването на гр. Ямбол като указателни табели – както в едната, така и в другата посока. Абсолютно нищо не сочи как да се следва най-лесно този маршрут. Третият проблем е една разяснителна кампания, да се предприемат мерки за насочване на желаещите (разбира се, никой не може да бъде задължен, но много хора не подозират тази възможност).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

Малко по-късно ще отговоря съвсем конкретно на това, което Вие повдигнахте като конкретно намерение и идея как би могло да се реши, и ще поема конкретен ангажимент. Преди това Ви дължа все пак конкретни цифри и факти. За това работиха 4 различни областни пътни управления за да Ви отговоря на въпроса: каква е ситуацията на пътната настилка в тях. Започвам с Областно пътно управление - Стара Загора, където едната част от пътя – между Загоре, Землен, Ковач, Знаменосец, Раднево, Знаменосец, Раднево, е и общински път. Към настоящия момент експертната оценка на хората от Областното пътно управление е, че тази част от маршрута е със сравнително добра пътна настилка. Вие казвате – отлична. По отношение на вертикалната сигнализация обаче Вие сте прав – в частта на общинския път е необходимо допълнително да бъдат поставени указателни табели. Тук трябва да се търси решение. На територията на Областно пътно управление – Сливен, маршрутът е през Раднево, Новоселец, Радево, Еленово и стига до границата с Областно пътно управление – Ямбол. Пътищата по означения маршрут са в добро експлоатационно състояние, с изключение на участъци от пътя 2-57, което е Раднево-Новоселец. За съжаление обаче, към момента ние нямаме осигурено финансово обезпечаване – както текущо, така и превантивно, така че в този участък, който е около 8 км, към момента ние нямаме нямаме решение на въпроса. Тоест необходимо е частично изкърпване и трябва да се търси обезпечаване, ако искаме тази идея, която Вие дадохте, да стане факт. Така че там имаме въпросителна – там трябва да се работи. На територията на Областно пътно управление – Ямбол, алтернативният маршрут, за който Вие споменавате преминава, през общински пътища и през гр. Ямбол. Участъкът в гр. Ямбол е павиран, част от уличната мрежа на града. Настилката е в лошо експлоатационно състояние, има множество нагъвания и повърхностни разрушения, няма действащо отводняване. Отклоняването на товарни превозни средства допълнително натоварва и затруднява движението. Част от републиканската пътна мрежа в тази област е пътят с. Калчево – с. Победа, който обаче е в лошо експлоатационно състояние. И четвъртият участък е в Областно пътно управление – Бургас, където пътят, маршрутът минава през път 2-53 Ямбол–Средец. Пътят е в лошо експлоатационно състояние. През м. март и началото на м. април т.г. Областно пътно управление започна да прави изкърпване на всички по-големи дупки и деформации. За момента е осигурена безопасността на движението. Вертикалната сигнализация считаме, че там е достатъчна и е в добро състояние. И тук вече основното: дали тръгвайки да изграждаме автомагистрала „Тракия”, този алтернативен маршрут е необходим? Предвид експлоатационното състояние на участъка от него в момента той може да работи като резервен маршрут, но не пълноценно. Тук идеята е, че ние бихме могли да отклоним товарни превозни средства с тегло над 3,5 тона, за да дадем възможност по съществуващия маршрут в момента, тоест по регионалния път, докато построим магистралата, гражданите с леки коли да се придвижват с по-добра скорост от тези 30 километра в час, за които Вие споменахте. От тази гледна точка разговаряхме с „Охранителна полиция” към МВР. Съвместно с тяхната дирекция, както и с Агенция „Пътна инфраструктура”, подготвяме от 1 юли до 31 август 2010 г. в най-натоварените участъци да имаме прехвърляне на камиони с тегло над 3,5 тона по този алтернативен маршрут. За целта трябва на тези 8 км да позапълним дупките и да сложим още и някоя друга табела. Идеята, която Вие давате, е добра. Тя може да отпуши трафика от туристи и коли по един по-разумен начин към морето, докато стане магистралата. Искам да отбележа, че въпреки намалената финансова обезпеченост на дейностите в Агенция „Пътна инфраструктура” за нас е приоритет

Благодаря Ви, господин министър. Изключително съм доволен от отговора, който дадохте. Явно изцяло сте проучили проблема. Тук се вижда и желание да бъде обмислена тази идея.

между Ямбол и Средец, има едно отклонение вляво, което извежда на магистралата, като се минава през две села. Става въпрос за едни други 12 км, които са път в много лошо състояние, с много дупки. Ако бъдат изкърпени тези дупки ще има и вариант за връзка с магистралата точно на завоя, откъдето тя тръгва вече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

вас... Днес в 14,00 ч. ние подписваме договора за строителство на магистрала „Тракия” – лот 2. За нас това е едно изключително важно събитие. То е свързано преди всичко и с факта, че в последните девет месеца пет различни министерства, много агенции работиха по ускорени графици, за да можем да имаме това, което имаме днес – договор за строителство с влязла в сила оценка за въздействие на околната среда по най-високите европейски стандарти, с апликационна форма, подготвена от европейските консултанти от „Джаспърс”, с археология, която е направена от водещите български институти. гордо да спомена пред вас, че вече имаме и строително разрешение за лот 2 на магистрала „Тракия”. Всички вие сте поканени добре дошли на 3 май т.г., на първа копка по европейските правила. Дай Боже, след 25 месеца да имаме още един готов участък от този толкова важна и европейска магистрала. Благодаря ви. Уважаеми народни представители, да благодарим на министър Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството. Сега преминаваме към питания и въпроси към министър Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика. Питане от народния представител Емилия Радкова Масларова и Драгомир Великов Стойнев, относно политиката на правителството по отношение на младежката безработица в страната. Имате думата, госпожо Масларова. Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господа министри, колеги! През последната година един от сериозните въпроси, който занимава гражданите във всички възрастови групи, във всички региони на страната и, разбира се, от всички професии, е това: „Ще имам ли работа? Дано да не се наредя на опашката пред „Социални грижи”. Дано да не попадна в списъка на фирмите, които биха могли да фалират или да не мога да работя”. От тази гледна точка бих казала съвсем откровено, че никой от нас не би се зарадвал на това, че през м. март т.г. 360 хиляди, вече 380 хиляди, е броят на безработните; че безработицата ни надхвърли 10%, ако не се лъжа е 10,14% по последните данни на Агенцията по заетостта; че всъщност, бих казала тук, като отворя една скоба, че тази безработица е по-ниска от средната за Европейския съюз, но трябва да си признаем, че и тройната коалиция тук не остави сериозни проблеми. Напротив, ние оставихме една много прилична безработица. Мога да кажа и не без основание това, че коефициентът на заетост го поехме поехме на 56%, а го предадохме на 64%, но, за съжаление, сега коефициентът на заетост е спаднал с 1,4 на сто. Всички тези показатели дават основание да се притесняваме за това, че има над 120 хиляди нови безработни, а това са хора, които сигурно издържат и семейства. В интерес на истината трябва да посочим и това, че най-засегнати са младежите в страната. При тях младежката безработица е близо два пъти по-висока, отколкото средната за страната, и тя е над 19%. сравнение с миналата година по това време около 30 хиляди са новите млади хора, които са безработни. Младите хора до 29 години са 18% от всички безработни в страната. Това е тревожна тенденция. Тревожна е, защото една голяма част от тези млади хора са и в сивата икономика и те не са обхванати в нашите разчети и статистиката, която води Агенцията по заетостта. Тревожно е, защото младите хора, които имат семейства, са готови на всякакъв вид работа при всякакви условия, което значи, че те са готови и да не спазват условията за безопасни и здравословни условия, което вреди, и това е една неблагоприятна тенденция.

Тук трябва да посоча, че за съжаление едва сега се говори за увеличаване на минималната работна заплата, а ние предложихме това да стане още от началото на годината, за да може тези, които днес завършват, и по принцип са на ниски заплати, да могат да изхранват семействата си. Мисля си, че министър Младенов не може да не знае, че в Европейския съюз в период на безработица се насочват много сериозни усилия към… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР

в насока за увеличаване на младежката заетост? Не толкова да намаляваме младежката безработица, а да има повече работа за младите хора в страната. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор давам думата на министър Тотю Младенов.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 Безработицата продължава да бъде сериозен проблем за нашата страна, както и за повечето държави – членки на Европейския съюз. По данни от административната статистика на Агенцията по заетостта през м. март март т.г. равнището на безработицата е 10,14%, а безработните лица са 375 607. Една от групите, която е засегната в по-голяма степен от настоящите проблеми на пазара на труда в България, са младите хора. През м. март 2010 г. регистрираните безработни младежи до 29 години са 70 000 човека. Те са 18,6% от всички безработни лица. Тревожна е статистиката, че преобладаващата част от безработните младежи са без квалификация и без специалност – около 62%, и почти половината от тях са с основно или по-ниско образование – 49%. Политиката за преодоляване на младежката безработица е част от общата политика на пазара на труда, която се определя в съответствие с икономическите очаквания и прогнози за развитие на икономиката. В условията на ограничени средства от държавния бюджет, но със значителен финансов ресурс по Оперативна програма „Човешки ресурси”, са заинтересувани най-засегнатите от кризата лица. За тях се осигурява защита и субсидирана заетост с цел недопускане на масова продължителна безработица и изпадане в бедност. В изпълнение на Закона за насърчаване на заетостта Министерството на труда и социалната политика финансира и изпълнява посредством Агенцията по заетостта различни програми и мерки за намаляване на младежката безработица чрез включване в обучение, стажуване и заетост на безработни младежи до 29 години. Младежите получават ваучери и се включват в различни курсове за професионална квалификация, ключови умения в периода на безработица, също така и като заети при съответния работодател.

Не се изисква съфинансиране от страна на лицето, получило този ваучер, или от неговия работодател. Получилите вече ваучери младежи по двете схеми са над 6600, което е 30% повече от издадените ваучери. По Оперативна програма „Човешки ресурси” се изпълнява проект „Шанс за реализация на младежите в Република България”. Целта е повишаване на конкурентоспособността на младежите за заемане на обявените работни места чрез обучение по информационни, комуникационни технологии и чуждоезиково обучение. С бюджет от 15 млн. лв. ще бъдат обучени общо 10 000 безработни лица до 29-годишна възраст, които вследствие ще получат и посреднически услуги. За периода януари – февруари т.г. в дейностите в проекта са включени 2920 безработни младежи. Освен това младежите могат да се включат и в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и по схеми „Квалификационни услуги и насърчаване на заетост” и „Развитие”. С цел преодоляване липсата на практически знания и умения на младежите се осигурява стажуване, като за работодателите, наели безработни младежи, се субсидира трудово възнаграждение в размер на минималната работна заплата и осигуровки в срок до шест месеца. До края на тази година се очаква 300 младежи да бъдат наети за стажуване при работодател чрез финансиране от държавния бюджет. Продължава изпълнението на Националната програма „Старт на кариерата”, която осигурява възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование. Към края на м. февруари по програмата работят 377 младежи и се очаква през цялата година да бъдат наети нови 600 младежи. В изпълнение на новия пакет от антикризисни мерки по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се разработва нова схема, която предстои да бъде предложена за одобрение на предстоящото заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма през м. май тази година. Схемата ще бъде насочена към осигуряване на платени стажове в реалната работна среда за безработни младежи до 29 години, завършили средно или висше образование, за период от 6 месеца цел осигуряване на последваща заетост. По схемата ще се финансират месечно възнаграждение и всички разходи за осигуровки, дължими от работодателя. В изпълнение на програми и мерки по заетост работодателите се насърчават да разкриват нови работни места, на които да наемат младежи. От бюджета за активна политика се предоставят средства за работна заплата и дължимите за сметка на работодателя осигуровки. Когато работното място изисква наетото лице да е с висше образование, се изплаща по-високо възнаграждение от 300 лв. По различни насърчителни режими за младежите работят около 1500 лица и до края на годината ще бъдат включени най-малко 900 младежи да започнат работа при своя работодател. През 2010 г. безработните лица до 29-годишна възраст на месечно социално подпомагане са определени за целева група в рамките на Националната програма „От социални помощи към заетост”. За първите три месеца на годината в програмата са включени 2000 младежи. С Националния план за действие по заетостта за тази година са одобрени и се изпълняват и три проекта от социалните партньори, които са свързани със заетост, квалификация и обучение на млади хора до 29 години. Извън тези инициативи, безработните младежи могат да се включват без ограничения в проекти, програми и насърчителни мерки, ориентирани към безработни и други целеви групи на пазара на труда, при условие че отговарят на тези изисквания. В заключение искам да ви уверя и да подчертая, че проблемите на младите хора са приоритет в работата на Министерството на труда и социалната политика и на правителството. Осигуряването на заетост ще продължи да бъде задача, която да се изпълнява с общите усилия на държавните институции и на социалните партньори,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

тъй като младежите са група със специфични проблеми, която се нуждае от добре насочени програми и мерки, базирани на детайлно проучване на техните проблеми. самата борба с младежката безработица изисква прилагането на синхронизирани инициативи, атакуващи причините, които възпрепятстват участието на младите хора в пазара на труда. Става въпрос за комбинация от политики за насърчаване на заетостта, професионалното обучение, чиракуването, обучението на работното място и стажуването. Господин министър, очаквах тук от Вас да разбера визията на сегашното правителство за справяне с младежката безработица, кои са конкретните приоритети, как те ще бъдат изпълнени, конкретните мерки и сроковете за това. Тъй като тук има млади хора,

регистрирани млади безработни, как Вие коментирате, че са планирани едва 600 нови работни места по Програмата „Старт на кариерата” и стоте нови работни места по „Проект за младежи, напуснали училище”? За стажуване, забележете, са осигурени 300 места. Понеже много се говори за Оперативна програма „Човешки ресурси”, хубаво е все пак да се знае, че парите от Европейския съюз не заместват национални политики. Вие първо трябва да осигурите вашата политика, да знаете какво целите,

Кажете досега какво е усвоено по отделните мерки, касаещи младежката безработица? Благодаря ви. Уважаеми господин председател, господин Стойнев, уважаеми дами и господа народни представители, студенти и ученици! Аз ще започна оттам, откъдето свършихте Вашия въпрос към мен.

За осем месеца нашето правителство и Министерството на труда и социалната политика усвои общо 120 млн. лв. по Оперативна програма „Човешки ресурси”. Максимално опростихме схемите по Оперативна програма „Човешки ресурси” с един много строг контрол и чрез ваучерната система, което е патент за България и от които се интересуват много други държави за това как го правим ние. Искам да ви уверя, че Оперативна програма „Човешки ресурси” и схемите, които са отворени, и схемите, които предстоят да бъдат отворени – най-вече за младите хора, още от следващия месец, искам да ви уверя, че те са ключът, чрез който, с повишаване на квалификацията, обучението, ще дадем възможност на младите хора да бъдат по-пригодни на пазара на труда. Това е нашата основна цел, това е основният ключ на Оперативна програма „Човешки ресурси”. Затова тя трябва да се използва използва в максимална степен, за да можем да имаме по-добра квалифицирана работна ръка и оттам тази работна ръка да бъде по-добре платена и в една конкурентоспособна икономика. Благодаря ви.

господин председател. Господин министър, уважаеми колеги, скъпи гости! Тук станахме свидетели как се манипулира една официална информация, касаеща Оперативна програма „Човешки ресурси”. Ето ги следните данни: по Приоритетна ос 1 – „Въздействие и помощ на безработни лица за активно включване на пазара на труда”, обхваща 6 броя операции, което прави впечатление, че всичките операции са одобрени от Комитета за наблюдение от предишното правителство. Тоест досега по тази ос няма нови конкретни операции. Стойността на тези операции е за 435 млн. лв. и трябва да обхване 150 хиляди включително безработни лица. Какви са данните? Повишаване заетостта на младежите за обучение и квалификация

Програма „Развитие, обучение с последваща заетост” – забележете сумата – 250 млн. лв. с обхват 65 хил. безработни. Знаете ли колко е изплатено до момента? Нула лева. „Отново на работа” – безработни лица за гледане на деца до три години с обхват 64 млн. лв., което да осигури заетост на 8 хил. лица – изплатените средства са отново нула. „Насърчаване на самостоятелната стопанска дейност” – тук, където са младите хора, които трябва да бъдат бенефициенти, с обем 70 млн. лв. и обхват 30 хил. безработни – са изплатени едва 30 хил. лв. Повтарям, 70 млн. лв. главно за младите хора са изплатени 30 хил. лв. Господин Младенов, Вие сте социален министър. Страната навлиза в социална криза. криза. Обръщам се към Вас и като бивш синдикалист: Вие трябва да застанете зад хората, зад хората, които губят своите работни места. Престанете да слушате финансовия министър, който е толкова компетентен, че дори не прави разлика между дефицит на касова основа. Много Ви моля! От Вас зависи и тези хора, които са тук, в тази зала, да предоставите една конкретна програма, с конкретни мерки и да пожелаем: успех, да бъдат изпълнени! Благодаря ви. Моля за тишина в залата. Преминаваме към въпрос от народния представител Любомир Владимиров относно създаването на работна група към Министерството на труда и социалната политика за решаване на проблемите, свързани с помощните средства, приспособления и съоръжения на хора с увреждания. Имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми народни представители и уважаеми гости! На 12 август 2009 г. от членовете на Националната мрежа на хора с увреждания, бе изпратено писмено предложение,апел до Министерството на труда и социалната политика, свързано с изменение в Нормативната уредба за отпускане, поддръжка и ремонт на помощните средства, приспособления и съоръжения на хора с увреждания. Това са акумулаторни и рингови инвалидни колички. Целта на този апел бе разгласяването на този огромен проблем и използването на всички законови средства за постигането на адекватни изменения в нормативната уредба, свързана с тези медицински изделия, наречени още технически помощни средства в по-старите нормативни документи. Във въпросното предложение се съдържаха въпроси относно качеството на помощните средства, намаляване на техния експлоатационен срок, лимитът на отпусканите средства за закупуването им, експлоатационния срок на акумулаторните батерии, както и повишаване на контрола от страна на държавата върху фирмите-дистрибутори и фирмите, занимаващи се с ремонт и поддръжка на техническите помощни средства.

колко често и кога е заседавала тази работна група? Какви конкретни предложения и въпроси са били обсъждани, както и по каква програма ще се работи в бъдеще? Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор давам думата на министър Тотю Младенов.

по проблемите, свързани с помощните средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания. В работата на междуведомствената работна група взеха участие експерти от държавни институции, имащи отношение към процеса на предоставяне, финансиране, целеви помощи за помощни средства и приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, представители от местната власт, представители от неправителствения сектор, членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и неправителствените организации. Работната група е провела 6 заседания, заседания, последното от които е на 22 октомври м.г. В процеса на работа бяха направени много предложения за подобряване механизма за предоставяне финансирането на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания. В заключение работната група прие, че за реализирането на предложенията е необходимо да се предприемат изменения и допълнения в Закона за интеграция на хората с увреждания, с цел регламентиране ефективен механизъм за контрол и санкции в област на предоставянето и финансирането на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания. С оглед приключилата дейност на работната група от 20 ноември м.г. се проведе заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, на което направените предложения бяха обсъдени. В резултат на предприетите действия, Народното събрание на Република България прие Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания. Част от промените в закона са насочени именно към подобряване механизма за осъществяване и контрол на дейностите по предоставянето на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, на лицата, които могат да извършват дейности в тази област, регламентиране на контролната институция, Агенцията за хората с увреждания, въвеждане на глоба за нарушения, създаване на координационен механизъм между отговорните институции и други. Бих искал да Ви информирам също така, че с моя заповед от м. март т.г. се създаде междуведомствена работна група, чиято цел е да се разработят предложения за промени в законодателството, свързани с преминаването на плащането на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания към Националната здравноосигурителна каса. Мотивите за необходимостта от уеднаквяването на режима за предоставяне и изплащане на всички медицински изделия са свързани с практиката, която съществува в повечето европейски страни – предоставянето на медицински изделия да се осъществява в системата на здравеопазването и да се финансира от здравноосигурителните институции. Създаването на нов механизъм за предоставянето на медицински изделия за хора с увреждания посредством системата на здравеопазването и в частност чрез Националната здравноосигурителна каса ще подобри процеса, ще ограничи възможностите за злоупотреби и ще повиши качеството на тази услуга. До 1 юли т.г. членовете на създадената работна група, под ръководството на директора на Националната здравноосигурителна каса, ще подготвят новия механизъм за предоставянето на медицински изделия за хора с увреждания. Уважаеми господин Владимиров, нашите усилия са насочени към подобряване качеството на живота и социално включване на хората с увреждания. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика давам думата на народния представител Любомир Владимиров. Уважаеми господин министър, аз съм удовлетворен от Вашия отговор. Единственото нещо, което бих искал, е да предоставите взетите решения като информация на членовете на Националната мрежа на хората с увреждания,

Ние провеждаме ежемесечни срещи с Националния съвет на хората с увреждания, информираме ги, консултираме ги, те също ни консултират, така че ако има някакъв пропуск ще бъде поправен в най-скоро време. Идеята е действително този, който изписва помощните средства, да ги плаща. Аз мисля, че това максимално ще подобри режима и ще прекрати всякакви злоупотреби с помощни средства. Благодаря ви.

Ще бъде зададен въпрос от народния представител Захари Димитров Георгиев относно състоянието на „Интендантско обслужване” ЕАД – цех Пловдив, и политиката на Министерството на отбраната за перспективното развитие на дружеството. Имате думата. Благодаря, господин председател. Господа министри, госпожи и господа народни представители, уважаеми гости! Уважаеми господин министър Ангелов,

цеха в Пловдив. Тази среща беше продиктувана от тревогата им, че вече четири месеца те са в неплатен отпуск и не знаят каква ще бъде по-нататъшната съдба

която те са изпълнили. Това ги поставя пред ситуация да си мислят, че или някой целенасочено иска да ликвидира дружеството, или то от само себе си ще изпадне в ликвидация. Дотолкова, доколкото те, както по-добре от мен знаете, са едно дружество с дългогодишен опит и традиция – над 60 години, и са призвани всъщност, като част някога от министерството сега с едноличен собственик – държавата и министерството, да осигуряват облеклото и други аксесоари за армията и правят това изключително качествено, точно, прецизно е необяснимо защо до този момент ги следва такава участ. В тази връзка аз Ви моля да кажете на мен и на останалите, които се интересуват от този въпрос, каква всъщност ще бъде съдбата на дружеството. Тези дължими средства от коректно изпълнената поръчка и в срок през миналата година

За отговор давам думата на министър Аню Ангелов – министър на отбраната. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Георгиев, ще пристъпя направо към отговора на Вашите въпроси, които бяха формулирани в писмото. На първо място, по какви причини не са изплатени изпълнените поръчки от „Интендантско обслужване” ЕАД? Министерството дължи 2 млн. 885 хил. лв. на това търговско дружество, на което аз съм принципал. Основната причина да не са изплатени тези задължения към фирмата са предварително изтеглени през м. януари и февруари 2009 г. лимити от месеците май, август, септември, октомври и ноември на обща стойност 112 милиона. Тези 112 милиона са изхарчени до 27 юли 2009 г. и по този начин Министерството на отбраната бе в невъзможност да изплати задължения по сключени договори, в това число и договора, за който става дума. За Ваше сведение, точно по тази причина ние имаме над 100 млн. лв. задължения към различни местни фирми за 2009 г. Задълженията към всички фирми, в това число и към „Интендантско обслужване” ЕАД ще бъдат разплатени по реда на едно решение

на „Интендантско обслужване”? Трябва да Ви кажа, че политиката на това ръководство на министерството е еднаква към всички търговски дружества, на които аз съм принципал. През второто полугодие на миналата година беше извършен преглед на изпълнението на бизнесплановете им до този момент. Бяха сменени ръководствата на отделни дружества, които нямаха достатъчно ефективно управление, и им бе дадена възможност в рамките на една година да докажат своята дееспособност и конкурентоспособност в условията на свободния пазар на услуги като всяко друго търговско дружество. Тъй като в хода на прегледа беше констатирано неефективно управление на „Интендантско обслужване” беше сменено ръководството и на тази фирма, включително и изпълнителния директор. отговор на това – какво ще става с това дружество – дали то ще бъде преструктурирано, дали ще има съкращения или ще бъдат закривани или откривани нови клонове? Ще зависи от годишния отчет за 2010 г. Дотогава няма да има нищо от това дружество и от изпълнението на съответната бизнеспрограма. Тук бих искал да внеса едно уточнение. Към настоящия момент акционерното дружество няма задължения към цеха в Пловдив. Всички работници и служители, които са били на работа и не са били в неплатен отпуск, са получили заплатите

то участва в спечелването на поръчки от Министерството на отбраната на равни начала с всички търговски дружества с подобен предмет на дейност. В този смисъл няма правна възможност откритите обществени поръчки за униформи да бъдат гарантирани и насочвани директно към това търговско дружество. Това е причината търговското дружество да участва в конкуренция с други фирми в наскоро обявената и вече прекратена процедура по една обществена поръчка на министерството за доставката на осем обособени позиции бойна униформа. Сегашното ръководство на Министерството на отбраната и лично аз водим и ще водим политика на пълна прозрачност и спазване на основните принципи, залегнали в Закона за обществените поръчки, като равнопоставеност на кандидатите, свободна конкуренция, откритост и честност при определянето на условията и реда за провеждането на всяка една обществена поръчка. този смисъл гарантирането на поръчки за което и да е търговско дружество, на което аз съм принципал, е в разрез с тази политика. Такива са и методическите указания на Агенцията за обществени поръчки, според които възможността за пряко договаряне, без обявление на открита обществена поръчка, трябва да се използва в изключителни случаи. Аз като Аз като възложител съм длъжен да съм сигурен, че изпълнителят на договора може да бъде само една фирма или само едно физическо лице.

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър Ангелов! Без съмнение е факт – и в публичното пространство, че част от планираните бюджетни разходи на министерството за предходната година са били изпълнени предварително. Доколкото обаче аз зная и стана известно и на другите, това са парите за капитални разходи. Тук говорим за средства за текуща издръжка. За мен е удовлетворителен фактът, че са изплатени дължимите суми към цеха в Пловдив. Но не така стоят по мое мнение нещата, свързани с обявяването и справедливото печелене на поръчките. Трябва да се знае – за тези, които не знаят, Вие, между другото, не сте от тях, че „Интендантско обслужване” ЕАД притежава патенти за редица облекла, които са защитени за Българската армия. Знае се в публичното пространство, че редица поръчки, спечелени от други фирми преди време – не говоря за времето, откогато Вие ръководите, са предоставили такива некачествени облекла, че се появяват редица колизии на нашите контингенти в чужбина. От тази гледна точка и като се има предвид, че конкурентността на цените, които дава „Интендантско обслужване” в тези поръчки, e много по-голяма, тоест по техни думи те предлагат много по-ниски цени от други фирми, а се получава така, че се печелят поръчки от за системата фирми, не е изключение, когато вероятно поради съвместяване на патентите се поставят табелки на облеклата на „Интендантско обслужване”, въпреки че те не са изпълнили тази поръчка. Това означава, че те са поставени в некоректна, нелоялна от гледна точка на конкуренцията среда. Моето и тяхното обръщение към Вас е да бъдат поставени в нормална конкурентна среда, за да могат да докажат себе си като добри изпълнители на тези поръчки. Благодаря За дуплика има думата министър Аню Ангелов. Уважаеми господин Георгиев! Напълно съм съгласен с Вас по отношение на това как е ставало и са ставали обществените поръчки за униформи. Наистина са ставали понякога чрез пряко договаряне без обявяване на обществена поръчка.

предшестващото ръководство. Аз я приех с едно единствено желание и това са униформи на контингента, от които нямам нито едно оплакване вече 6-7 месеца, за мен това е важно. Пуснах също още една поръчка на предишното правителство – за бронежилетки. Макар и по-скъпи, за мен е изключително важно животът на военнослужещите в Афганистан да бъде защитен надеждно. Що се касае до наличието на патент, трябва да Ви кажа, че патентът е на Министерството на отбраната. То е предоставило досега чрез лицензионен договор на „Интендантско обслужване” и това е давало възможност да стане не чрез открита обществена поръчка, а по договаряне. Трябва да Ви кажа също така, че ние сме подписали Етичния кодекс на Европейската агенция за отбрана и публикуваме всички наши обществени поръчки на сайта на тази агенция.

Любомила Станиславова Станиславова относно опазване на културното наследство на Република България. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! На 90 метра от входа на Белоградчишката крепост „Калето”, която е културен паметник с национално значение от 1965 г., се издига новопостроен хотел. Този хотел е в сервитута на крепостта. През 1997 г. Потребителска кооперация „Успех” строи подвижен павилион и сглобяем склад, разположени върху парцел от 61 кв.м, където към днешна дата се извисява хотелът. През 1999 г. Потребителска кооперация „Успех” е призната за собственик не само на павилиона и склада, а на прилежащ терен от 61 кв.м. Това става без разрешение на общинския съвет, касаещо терена с металния павилион. На 13 ноември 2000 г. е издаден акт за публична общинска собственост, касаещ парцел от 2700 кв.м, разположен непосредствено близо до крепостта. На 9 юли 2004 г. Общинският съвет – Белоградчик, с Решение № 56 преобразува 450 кв.м от парцела от публична в частна общинска собственост. През 2005 г. Кооперация „Успех” продава на ЕТ „МВ” павилиона с прилежащия терен. През 2006 г. Общинският съвет в Белоградчик решава да продаде на ЕТ „МВ” в качеството му на собственик на законно построена върху земята сграда без търг или конкурс 450 кв.м. Разрешение за строеж е издадено в края на м. октомври 2006 г. – в деня, в който е издаден актът за общинската собственост на имота. Господин министър, моят въпрос към Вас е: има ли нарушение на законите, регламентиращи опазването на културното наследство на страната ни? Ако такива са налице, какви мерки ще предприеме Министерството на културата за възстановяване на действието на закона върху сервитута около крепостта „Калето”? Благодаря. За отговор давам думата на Вежди Рашидов – министър на културата. МИНИСТЪР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 Крепостта „Калето” е изградена още през първия век след Христа от римляните и е една от най-добре запазените в страната. Намира се в близост до уникалния природен феномен – Белоградчишки скали. През 1927 г. е обявена за народна старина. През 1965 г. крепостта е обявена за археологически паметник на културата по реда на Закона за паметниците на културата и музеите. Съгласно § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за културното наследство крепостта придобива статут на недвижима археологическа културна ценност с категория национално значение. При обявяването й за археологически паметник на културата през 1965 г. не е определена археологическа зона и режими за опазването й. Тогава не е съществувало регламентирано изискване за определяне на границите на охранителните зони и режими за опазване на обекти със статут на недвижими паметници на културата. Поради обстоятелството, че имотът, за който питате, е на територия, която не е била обявена като част от територията на недвижимата културна ценност или като охранителна зона по реда на действащата към 2006 г. нормативна уредба, не е имало законово изискване за провеждане на съгласувателна процедура

на кмета на община Белоградчик за имота е одобрен подробен устройствен план и промяна на предназначението му за национален резерват в Белоградчишки скали и „панорамен ресторант” на „за хотел”, без това да е съгласувано с тогавашното НИПК. По същата причина е изведено и разрешение за строеж, без да е съгласувана проектна документация за строежа. Не са съществували обаче пречки, независимо от липсата на точен законов регламент община Белоградчик да отчете уникалната значимост на културната ценност и необходимостта от цялостното й опазване. Общината е била в правото си, въпреки че не е била задължена, да инициира съгласувателна процедура за проектна документация за хотела. Във връзка с осигуряване на териториална устройствена защита на недвижимата културна ценност, на основание чл. 4,

на министъра на културата е назначена междуведомствена комисия, която да определи границите и режимите за ползване на територията и охранителната зона на недвижимата културна ценност Белоградчишка крепост - гр. Белоградчик. Съгласно протокола на комисията от 14.10.2009 г. имотът, за който става дума, попада под охранителната зона на недвижима културна ценност. Към датата на определянето на тези граници сградата на хотела вече е била построена. Тоест налице е заварено положение. Определените от комисията граници в охранителната зона и режими на ползване целят да предотвратят в бъдеще подобно строителството на територията на недвижимата културна ценност „Белоградчишка крепост”. Оттук нататък всички инициативи за устройствени инвестиционни намеси в границите и в охранителната зона на археологическата недвижима културна ценност следва да се съобразяват с режимите на опазване и на основание чл. 80 и чл. 83 от Закона за културното наследство те подлежат на съгласуване от министъра на културата по реда на чл. 84 от цитирания закон. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика има думата народният представител Любомила Станиславова.

Уважаеми господин министър, благодаря Ви за изчерпателния отговор. Създаденото положение очевидно е заварено и новопостроеният хотел ще продължава да бъде в несъответствие с ландшафта и гледката към най-голямата гордост на гр. Белоградчик. Калето буди интереса на стотици хиляди посетители всяка година със своята оригиналност, защото съчетава уникална природна красота на скалите и даденостите на Западна Стара планина с древните крепостни стени. Белоградчик е туристически град и определено в бъдеще ще продължава да се развива в тази посока, което неминуемо означава повече туристи и повече предизвикателства за местния бизнес. Естествено, броят на хотелите ще се увеличава. Но мисля, че това съвременно развитие трябва да е в унисон с непокътнатата природа на този регион, а не в разрез с него. В този случай виждаме пример за още едно безхаберие на предишното управление на страната ни. Пример за това е, че за периода откакто Белоградчишката крепост е обявена за паметник на културата, тя няма уреден акт за собственост при реално очертани граници, което е позволило разрешаването на строежа на хотела в такава близост до културния паметник. Използвам случая отново да благодаря на Вас, на заместник-министър Чобанов и екипа Ви в повереното ви министерство, защото след уведомлението от моя страна за документалните нередности още през есента на миналата година Белоградчишката крепост вече има акт за собственост и определените от комисията граници, охранителна зона и режими на ползване. Не на последно място по важност е добре да подчертая, че уреждането на статута на „Калето” в момента дава възможност на общината да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” за проект, който цели да направи културния паметник по-атрактивен за туристите и гражданите, което ще промени облика на града и Белоградчик ще продължава да се развива като предпочитана туристическа дестинация.

Преминаваме към въпроси към министър Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма. Въпрос от народния представител Анна Георгиева Янева относно политиката на правителството за насърчаване на инвестициите.

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаеми гости! В изпълнение на Антикризисната програма на правителството на Сергей Станишев през м. май м.г. Народното събрание прие изменение и допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите. Основната цел на промените беше да се противодейства на негативните тенденции тенденции в инвестиционната и иновационна активност, за създаване на по-добра среда за насърчаване на инвестициите и разбира се за свързаните с тях нови работни места. места. Най-съществените промени в закона бяха в две насоки. Първата по отношение на икономическите дейности и прагове за инвестиции. И на второ място, по отношение на мерките за за насърчаване на инвестициите. Веднага обаче искам да кажа, че за да влязат в сила тези промени на закона беше необходимо да се направят съответните промени в подзаконовите актове, а именно в Правилника за приложението на закона. Междупрочем, искам да напомня на всички вас, че в резултат на провежданата политика на правителството на Сергей Станишев, изразяваща се в промените в данъчното законодателство, макроикономическата и финансова стабилност и разширяване мерките за насърчаване на инвестициите, през последните четири години, а именно 2005-2009 г., размерът на преките чуждестранни инвестиции достигна 25 млрд. лв., което е два пъти повече в сравнение с предходните 10 години. Какво е състоянието и положението в момента? За миналата година преките чуждестранни инвестиции са намалели два пъти, резултатите от началото на тази година, бих казала, са катастрофални. Ето защо аз считам, че са необходими спешни, адекватни мерки от страна на правителството за преодоляване на тази негативна тенденция. И въпросът ми към Вас, господин министър, е какви промени предлагате в Правилника за насърчаване на инвестициите и кога те ще бъдат приети от Министерския съвет? Благодаря.

Благодаря, господин председателстващ. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Янева! В изготвения проект за изменение и допълнение на правилника са залегнали както приетите мерки от антикризисния план, който беше обсъден с партньорите на Съвета за тристранно сътрудничество, така и мерките от предшестващата я програма на правителството. Предлаганите по-съществени изменения в правилника са следните. Първо, намаляване до три пъти на досегашните прагове за издаване на сертификат за клас А и клас Б, като те стават в общия случай за клас А 20 млн. лв. за клас Б – 10 млн. лв., вместо досегашните 32 милиона и 16 милиона. За инвестиции във високотехнологичните производства и за инвестиции в общини с висока безработица са три пъти по-ниски от базисния. Пет пъти по-ниски са праговете за инвестиции във високотехнологичния сектор. Предвиждат се и два нови сектора – артистично творческа дейност и логистика, включително транспортна инфраструктура, летища, пристанища и други. Второ, основните изменения се отнасят до приоритетните инвестиционни проекти, осъществявани във всички икономически дейности. Акцентите са: за издаване на сертификат се въвежда и критерий за заетост, а не само размер на инвестицията, а именно в общия случай 100 млн. лв. инвестиции и 200 заети; за изграждане на индустриална зона – 70 млн. лв. инвестиции и 100 заети; във високотехнологичните производства и в общините с безработица, по-висока от средната за страната – 50 млн. лв. инвестиции и 100 заети; за изграждане на технологичен парк – 30 млн. лв. инвестиции и 50 заети; във високотехнологичните услуги – 20 млн. лв. инвестиции и 50 заети. При особено големи обекти с национално или регионално значение ще се допускат и по-гъвкави критерии за заетост. Приоритетните проекти се насърчават с пакет от мерки в съответствие с правилата за допустима държавна помощ по Регламент 800 от 2008 г. на Европейската комисия, като Министерският съвет взема решение за насърчаването им, като се одобряват със споразумение или меморандум между страните. В този пакет, освен петте мерки за клас А и клас Б, са предвидени и пет нови, които са: 1. придобиване право на собственост върху общински или държавни имоти без търг или конкурс на цени, по-ниски от пазарните, по данъчна оценка; и 2. без заплащане на държавни такси при промяна на предназначението на земята от общини, области, академични организации и инвеститори за приоритетни проекти; проекти; 3. институционална подкрепа, като се създава междуведомствена група за административно подпомагане в състав, определен с решение на Министерския съвет; 4. публично-частно партньорство с областите и общините, с организации от академичната общност и др.; 5. предоставяне на субсидии в следните случаи: а) до 50 на сто от разходите за инвестиции в образование и научни изследвания; б) до 10 на сто от разходите за инвестиции в преработващата промишленост. Трето, прилагането на финансовите мерки е съобразено с условията на ограничен бюджет. Средствата се отпускат не по-рано от третата година от започването на осъществяването на инвестиционния проект и/или изпълнение на не по-малко от 50 на сто от определения минимален размер на инвестицията за възстановяване на част от изразходените средства за обучение съгласно правилата на допустима държавна помощ. Четвърто, в правилника са предвидени промени в посока подобряване на административната среда чрез въвеждане на председателя за изтичане на времето), документи и електронни услуги при обслужване на инвеститорите от административните органи. Промените в правилника ще бъдат обсъдени и с бизнес средите, академичната общност, общините и областите, като до 10 дни стартира съгласувателната процедура. За реплика има думата народният представител Анна Янева. Благодаря Ви, господин министър. Аз искам да кажа, че съм доволна от Вашия отговор що се касае до предприетите мерки, свързани с намаляване на праговете за инвестиции, особено добрите мерки, свързани с приоритетните проекти. Но искам да кажа и от какво не съм доволна. Тези мерки са доста закъснели и аз мисля, че Вие много добре го знаете. Тези мерки трябваше да бъдат приети най-късно в началото на м. ноември съгласно приетия закон през м. май миналата година,

няма да бъде добре както за инвеститорите, така и за нашата страна. Искам пак да Ви напомня рекордните 25 милиарда евро инвестиции. Много висока летва сме вдигнали, уважаеми управляващи. Аз наистина искам с мерките, които предприема правителството, с политиката, която води, да се надмине тази летва, но не съм много обнадеждена, ако работим с такива темпове. Наистина искам да ви препоръчам в най-кратки срокове Министерският съвет да утвърди тези промени в правилника, за да можем наистина да станем атрактивна страна за привличане на чуждестранни инвестиции. Благодаря ви. За дуплика давам думата на министър Трайчо Трайков. Уважаема госпожо Янева, благодаря за Вашата загриженост и оценка. Вие бяхте заместник-министър и ако наистина сте считали това за такъв голям приоритет, както казвате, сте имали два месеца

За съжаление, постоянно се сблъсквахме с различна среда. Оставените задължения към бизнеса растяха с ден и с час – 2 милиарда, които трябваше да се разплащат. Вследствие се развиха нещата с бюджета, с възможностите. Затова ние решихме да предоставим в Министерския съвет предложение, когато вече сме напълно наясно, че то е реалистично